Klub zastupnika HSS-a podržat će ovo Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske koja dostavlja izvješće sukladno zaključku Hrvatskog sabora donijeto na 16. sjednici održanoj 6. listopada 2005. godine. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za europske integracije i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ovo je još jedno od ovih naših redovitih izvješća o polugodišnjem korištenju pretpristupnih programa pomoći i pripremama za fondove. Ono što je bitno da smo u ovom Izvješću posebno istaknuli pripreme koje se rade upravo za korištenje fondova koje ćemo moći početi u stvari dobivati kada postanemo zemlja članica i zato je to posebno istaknuto u izvješću da vidite da evo dovoljno rano i dovoljno sustavno i strateški radimo na tome da bismo bili što pripremljeniji pripremljeniji iskoristiti sredstva koja nam se daju na raspolaganju u financijskoj omotnici, odnosno sam financijski paket će se tijekom zaključivanja pregovora točno definirati i vidjet ćemo dakle kolike će biti alokacije za Republiku Hrvatsku one konačne utvrđene po Ono što je bitno je da pretpristupne programe pomoći dijelimo dakle na one dvije generacije: stariju generaciju – to su CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD i novu generaciju IPA. I dali smo u Izvješću pregled za staru generaciju, odnosno prvu generaciju da vidite na jednom mjestu sve postotke u prvoj tablici, i zaista postotci ustvari pokazuju da su rezultati ugovaranja prve generacije programa bili dobri, možemo sad vidjeti i ISPA-u, u kojoj su ugovoreni svi infrastrukturni projekti i da je ukupno stanje ugovorenosti 94,91, PHARE smo već imali na, u prošlim izvješćima da su ugovaranja iznad 85%, što je ustvari dobar rezultat. dakle program koji je sad u tijeku, on je program iz te financijske perspektive Europske unije koja je isto tako sad u trajanju, dakle razdoblje 2007. do 2013. godina, mi imamo alokaciju 2007.-2011., i pretpostavka je da da će 2012. i 2013. biti alokacije kada smo zemlja članica. U ovom razdoblju možete isto tako u izvješću vidjeti koji su rezultati vezani uz ugovaranje po pojedinim programima i ono što je važno bila su pitanja istaknuta na pojedinim odborima vezana uz ugovaranje u operativnom programu promet i zaštita okoliša, bilo je naglašeno da je u samom izvješću jako nizak ugovorenosti i je u izvješću koje je na datum 30. lipnja, ono što je bitno uzeti u obzir da je kod ova dva programa riječ o infrastrukturnim projektima, dakle ima nekoliko ali velikih projekata, i kada se jedan ugovori postotak odmah naraste, u biti novi podaci, ja sam ih uzela sad isprintane iz sustava, za promet, s obzirom da je 25.10. ugovoren Zagreb glavni kolodvor sustav signalizacije, postotak ugovorenosti je 17,2%, u okolišu s obzirom da je ugovoren prvi dio Slavonskog Broda i prvi dio Drniša, a u tijeku je ugovaranje za drugi dio ta dva projekta, je sad već postotak 15,9%. Kad se još ugovore ova dodatna dva dijela, to će biti preko 25%, dakle otprilike ono što zaista Europska Komisija od nas i očekuje u ovom trenutku, i zato ono što su oni ocijenili sad za inače sustav predpristupnih programa pomoći je da se vidi napredak da je ubrzano ugovaranje, to se najbolje vidi u komponenti jedan, vjerojatno ste u samom izvješću primijetili komponenta jedan je nastala PHARE programa, da evo sad za, IPA 2007 rok za ugovaranje je studeni, kraj studenog ove godine, međutim mi već u lipnju smo imali U ovom trenutku imamo ugovoreno preko 85%, a inače se PHARE ugovarao za na dva mjeseca, gotovo 90% se ugovaralo baš ta zadnja dva mjeseca, IPA komponenta jedan pokazuje da je to zaista ubrzano, da smo odradili sve na vrijeme, i da nema više onog pritiska oko roka ugovaranja i da se nešto radi zadnji čas. Dakle sustav se polako uhodao, ekipirali smo se i to je počelo ići jednim dobrim smjerom. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice sa suradnicom. Željela bih na početku ove rasprave podsjetiti na neke činjenice, gdje se Hrvatska nalazila i gdje se danas nalazi kad govorimo o pristupanju Europskoj uniji, jer govoriti o povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova, znači podsjetiti se i na jedan mukotrpan put, dugogodišnji put koji Hrvatska ulazi da bi sjedila za stolom za koji pripada. 21. veljače 2003. godine Republika Hrvatska predala je zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. U travnju 2004. godine Europska Komisija izdala je pozitivno mišljenje o hrvatskom zahtjevu za članstvo u 18. lipnja 2004. godine Republika Hrvatska je postala država kandidatkinja. 1. veljače 2005. godine stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. A 3. listopada 2005. godine otvoreni su pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji je dugotrajan proces koji traje punih 7 godina, i važno je uložiti sve potrebne napore kako bi se tehnički dovršili pregovori, i kako bi se potpisao ugovor o pristupanju, za vrijeme mađarskog predsjedanja Europskom unijom, dakle do kraja lipnja sljedeće godine. Naravno da naš prioritet ovog trenutka treba biti zatvaranje preostalih poglavlja i izrada ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Hrvatska seljačka stranka sa posebnim optimizmom iščekuje ovogodišnje ovogodišnje izvješće o napretku, te se također nadamo da ćemo u što skorije vrijeme zaprimiti konkretni vremenski okvir za dovršetak pregovora. U okviru procesa pregovora Republika Hrvatska je koristila i koristi još uvijek različite pretpristupne programe Europske unije, koji su prvenstveno bili namijenjeni jačanju državnih institucija, sa ciljem bržeg integriranja u sustav Europske unije, te dobrog snalaženja i korištenja europskih fondova u budućnosti, kada naša država postane članica Provedbom dosadašnjih predpristupnih programa pomoći stečena su vrijedna znanja i iskustva za pripremu za korištenje europskih fondova, više od 600 potpisanih projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 320 milijuna eura, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine Europska Komisija je na račun nacionalnog fonda doznačila 20,65 milijuna eura. Sredstva su doznačena za programe PHARE, ISPA, IPA komponente 2, a do 30. lipnja 2010. godine od Europske Komisije su zatražena sredstva za programe u iznosu od 338,43 milijuna kuna, a doznačeno je 317,33 milijuna kuna. Razlika između zatraženih i doznačenih sredstava nastaje zbog interne procedure Europske Komisije, tako da je potrebno 3 do 4 mjeseca za uplatu na račun nacionalnog odbora. Od prve generacije predpristupnih programa, ugovaranje je završeno za programe CARDS, PHARE i SAPHARD, a u završnoj fazi je ugovaranje za program ISPA. Dodijeljena sredstva uspješno su korištena, što potvrđuju postoci ugovaranja pojedinih programa koji premašuju 85%. Kroz program ISPA zaključeno je 6 pojedinačnih memoranduma o financiranju, kojima se odobrava financiranje projekata ukupne vrijednosti od 123,05 milijuna eura od čega je 59 milijuna eura iz programa ISPA, dok se preostali iznos sufinancira iz sredstava Republike Hrvatske. Često se u javnosti čuju upravo suprotne informacije, ponekad i zlonamjerne, pa čak i politikantske optužbe, kako se pretpristupni fondovi u Republici Hrvatskoj ne koriste u dovoljnoj mjeri, što kao što vidimo iz ovog izvješća ne odgovara istini. To ne znači da se ne treba truditi više i uložiti više napora, ali je potrebno također prezentirati postignute rezultate u javnosti u kojoj često vidimo da je neopravdano prisutan stav o nepripremljenosti projekata te slabo iskorištenosti sredstava predpristupnih programa. Mnoge županije formirale su svoje odjele za europske integracije, mnoge od njih formirale su i svoje razvojne agencije. Neki rade sjajno, neki su zaposlili doista ljude od struke, a nažalost u nekim županijama dolazi do problema sa produkcijom kvalitetnih projekata i uspješnošću aplikacija jer su umjesto stručnjaka u te agencije uhljebljivali zaslužne stranačke kadrove ili pak koalicijske partnere što će se dugoročno pokazati kao loš put jer svaki novi natječaj za predpristupni fond, a kasnije i za strukturne fondove je sve zahtjevniji i zato je važno imati osposobljene ljude. Dakle, ljude koji znaju, koji se odlikuju kvalitetom, a ne ljude koji su pripadnici određenog stranačkog ili rodovskog klana. Željela bih ovdje istaknuti dobar primjer razvojne agencije. Smatramo u HSS-u da je dobar primjer Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje koja je otvorila i ured u Bruxellesu. Rekli bi da radi punom parom pa je u posljednje 3 godine odobreno ukupno 43 projekta od strane EU koje EU sufinancira sa iznosom od preko 50 milijuna kuna. Želim se ovdje osvrnuti posebno na predpristupni program koji je završio, a direktno je u interesu poljoprivrednika. Riječ je o SAPARD-u. SAPARD u RH karakteriziraju velike vrijednosti projekata. Prosječna potpora negdje negdje je oko 3 milijuna kuna po projektu uz relativno slabu disperziju svega 49 projekata. Zbog kompliciranih procedura čini se da program nije stekao veliku popularnost među poljoprivrednicima, a cijeli sustav pripreme SAPARD projekta pokazao se kompliciranim i za male korisnike, prije svega obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrte jer zbog komplicirane procedure zahtjeva velike troškove, prije svega same provedbe projekta te se mali projekti pokazuju potpuno neisplativima, a inzistiralo se i na dokumentima koji nisu uobičajeni u poslovnom svijetu. Sada je aktualan program IPARD-a na kojem nije postignut ništa veći broj prijava nego što je to bio slučaj u SAPARD-u. Postoji dosta ograničavajućih elemenata u samom IPARD planu i potrebno je ishoditi također određeni broj novih dokumenata koji se nisu tražili u SAPARD-u. Procedure su sve više i više komplicirane, kako zbog povećanog broja kriterija tako i zbog zahtjeva revizora Europske komisije, a moramo reći da je i nedovoljno razvijena mreža konzultanata na terenu. Stoga ovdje još jednom želim u ime Kluba zastupnika HSS-a apelirati i na Razvojne županijske agencije, ali i na Agenciju za plaćanje u poljoprivredi te Ministarstvo poljoprivrede da pomognu poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima u pripremi i pisanju projekata jer će oni to teško moći sami odraditi. Vjerujem da će tu bitno pomoći i u budućnosti Hrvatska poljoprivredna komora koja je nedavnim izmjenama zakona u okvire svoje djelatnosti dobila i savjetodavnu službu pa stoga imamo pravo misliti da će biti kapacitirana za pružanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u pisanju projekata. Novac koji leži u fondovima i koji nas čeka kad uđemo u EU, a kad govorimo o poljoprivredi riječ je o 800 milijuna eura, treba pametno iskoristiti za pomoć malim poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima jer veliki se ionako za sebe pobrinu. Želimo istaknuti i to da naravno kroz ove pregovore i razgovore s Europskom komisijom i kroz nacionalni strateški referentni okvir za 2012./2013. su definirana područja ulaganja koja će se financirati iz kohezijske politike. Riječ je o prometu, okolišu, energetici, regionalnoj konkurentnosti, razvoju ljudskih resursa i jačanju državne uprave. Prema našim informacijama tu je predviđeno za te prioritete 2,2 milijarde eura za sva ta područja i sigurno da je riječ o velikom novcu koji će se moći konzumirati jedino ako ćemo imati kvalitetne projekte. I možda još samo jedna rečenica vezano uz prigovore koji su išli na račun IPA-e. Državna tajnica je dijelom spomenula projekte koji će se financirati iz infrastrukture i zaštite okoliša u IPA-i. Ja ovdje želim spomenuti kapitalne projekte, pruga Okučani-Novska za koju je predviđeno 20 milijuna eura, Zagreb-Glavni kolodvor 10 milijuna eura i dokumentacija za prugu Dugo Selo-Novska 5,5 milijuna eura ili pak za područje okoliša gdje će se financirati županijski centri za gospodarenje otpadom gdje je po centru predviđeno 10 do 12 milijuna eura. Stoga, evo i na temelju ovog izvješća i svega rečenog Klub zastupnika HSS-a podržat će ovo Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Tonino Picula. Izvolite. hrvatska ekonomija u recesiji. To je recesija koja već dugo traje, a najbolji način da se pokrene novi investicijski ciklus i da se oporavi gospodarstvo svakako su investicije. Hrvatska novca za takve investicije očito nema, stranih investitora je sve manje, tako da je novac iz fondova EU namijenjen Hrvatskoj kao novoj članici praktički jedini na koji možemo sigurno računati sljedeću godinu. Ako se ostvare predviđanja kako bi Hrvatska uskoro mogla i službeno postati članica EU samo 2012. i 2013. godine tvrtkama, javnim poduzećima i tijelima državne vlasti i lokalne samouprave trebalo bi biti dostupno više od 3,5 milijarde eura. Najvažniji dio tog novca ukupno 2 milijarde i 392 milijuna eura bit će namijenjeno upravo poticanju gospodarskog rasta i zapošljavanja. Tako postoje nešto opipljivije tvrdnje da bi to moglo donijeti novi ciklus gospodarskog rasta, ali i sad tu dolazi do ovog ali, samo ukoliko budemo sposobni i znali ta sredstva iskoristiti. Svjetska financijska kriza izazvala je golem pad izravnih stranih investicija u Hrvatsku. Za razliku od 2008. godine kada su one iznosile više od 4 milijarde eura lani su se smanjile za više od 50%. Na milijardu i 870 milijardi eura. Takav oštar pad priljeva stranog kapitala u Hrvatsku u tako kratkom vremenu rezultirao je ozbiljnim padom gospodarske aktivnosti jer su i domaće kompanije zbog novčane oskudice gotovo potpuno zaustavile svoje investicijske cikluse. Ali, to znači da bi se 2012. pomoću novca iz fondova unije iznos izravnih stranih investicija u Hrvatsku mogao vratiti barem na razinu iz 2008. godine, što je ponavljam ključan uvjet da se cjelokupna gospodarska aktivnost vrati na razinu iz tog perioda. Da iskoristi tu šansu Hrvatska vlada morat će što brže provoditi ključne prilagodbe, novac iz Europskih fondova Hrvatskoj će se dodjeljivati na osnovi predloženih projekata i to u formi sufinanciranja. unija odobriti dodjelu novca tek nakon što joj se prezentiraju projekti i da će te projekte sufinancirati u iznosu do 80%, ovisno o pravilima fonda iz kojeg se novac dobiva. Kako bi iskoristila novac iz fondova Hrvatska će sama morati prikupiti znatan novac za financiranje svojih dijela projekata. Premda ti iznosi variraju općenito se smatra da će Hrvatska na svaki euro dobiven iz fondova Europske unije morati sama uložiti između 20 i 30 centa. Želi li u prvoj godini članstva iskoristiti milijardu eura Vlada će morati uložiti minimalno 200 milijuna eura. Hrvatska u ovom trenutku taj novac nema, a s obzirom na sve veći proračunski deficit nije realno za očekivati da bi taj novac uskoro mogla pronaći. Mnogi ekonomski stručnjaci smatraju da bi Vlada trebala već danas početi s reformama državne potrošnje kako bi 2011. uspjela u proračun odvojiti dovoljno novca za sufinanciranje Europskih projekata. Hrvatskoj će dakle u prve tri godine članstva u Uniji trebati minimalno 800 milijuna eura za sufinanciranje projekata Europske unije. Samo manji dio tog novca trošit će centralna država samostalno, no budući da tijela lokalne samouprave i znatan dio realnog sektora trenutačno ne mogu sami financirati te projekte potpuno je jasno da će im država morati pomoći. NO, kako stvari sada izgledaju za sve napore koje ćemo uložiti možemo biti sretni ako iz Europskih fondova u prvoj godini članstva izvučemo polovicu rezerviranog novca odnosno 650 milijuna eura. Prema izvorima s mjerodavnih mjesta procjene o iskoristivosti Europskog novca još su manje optimistične i govore kako ćemo od 3,5 milijarde u dvije godine uspjeti izvući samo 700 milijuna eura. Da nismo osposobljeni za potpuno korištenje tog novca govore podaci o iskoristivosti predpristupnih fondova, tu itekako šepamo pogotovo u SAPARD-u kojeg smo iskoristili tek 62%. Dakle, ako lani nismo uspjeli realizirati 150 milijuna eura koji su nam bili na raspolaganju teško da ćemo 2012. moći povući 10 puta više novca. Nedavno je Paul Van Doren izaslanik Europske unije u Hrvatskoj rekao nešto što bi nas trebalo zabrinuti. Dakle, kada postanete članica kvantiteta fondova povećat će se i nužno je imati potrebnu infrastrukturu, što sada nije slučaj, dobre projekte već sada treba početi pripremati jer ako do toga ne dođe moglo bi se dogoditi da Hrvatska ne izvuče dovoljno koristi iz tih fondova. U biltenu Austrijske trgovačke komore bili su još oštriji, tamo se navodi, iako je Hrvatski ministar financija s ponosom govorio o korištenju sredstava Europske unije, stvarnost je drugačija. Hrvatska je do sada iz IPA fonda povukla samo 2,42% odobrene sume. Ovaj iznos je čak i ako se ima u vidu izvršenje tekućih projekata dosta skroman, pogotovo stoga što se ulazak u Europsku uniju svakog dana više bliži. Ostaje još mnogo toga za napraviti i na žalost često nedostaje dobrih projekata. Dakle, i fiskalna centraliziranost u Hrvatskoj mogla bi biti velika prepreka uspješnom korištenju novca iz fondova Europske unije. Najveća Hrvatska županija Splitsko-dalmatinska koja ima 600 tisuća stanovnika raspolaže godišnjim proračunom do 700 milijuna kuna, kada se od tog iznosa odbiju fiksni troškove za plaće zaposlenika i financiranje nužnih službi kao što su škole, bolnice i slično, gotovo ništa ne ostaje za projekte. Već dio sredstava Unije vezan je za regionalne projekte i Hrvatska će morati znatno povećati financijsku moć jedinica lokalne samouprave želi li iskoristiti značajan dio tih Fondova. Pozitivna okolnost za Hrvatsku je činjenica da Europska unija posljednjih godina osobito izdašno financira velike infrastrukturne projekte, međutim, zbog gospodarske krize i nedostatka novca država je otkazala niz planiranih projekata i radikalno je smanjila potrošnju u tom sektoru. Znatan broj tvrtki našao se u problemima. Budući da sektor zapošljava oko 11% svih radnika u Hrvatskoj, u njemu se ostvaruje oko 6% bruto-domaćeg proizvoda kriza u građevinarstvu izazvala je velike probleme za domaću ekonomiju. Međutim, naravno imamo pozitivnih primjera i treba ih ponoviti, riječ je kako je ovdje već kazano, o Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji koji iz različitih programskih okvira, pretpristupnih fondova Europske unije u protekle dvije godina privukla 45 milijuna kuna za 43 odobrena projekta. Iza toga rezultata stoje brojne nevladine udruge, jedinice lokalne uprave i samouprave, ustanove, državna poduzeća, institucije, ali i regionalna razvoja Agencija Slavonije i baranje osnovane prije 4 godine. Zahvaljujući njima Osječka županija je najuspješnija u Hrvatskoj u povlačenju novca iz Europskih fondova a što je potvrđeno početkom veljače kada su objavljeni rezultati prvog natječaja IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska koji je na adresu 25 projektnih partnera s područja županije donio ukupno 19 milijuna i 400 tisuća kuna. U prve dvije godine članstva, vjerojatno 12. i 13. za potrebe izravnih plaćanja poljoprivrednicima i sredstava za ruralni razvoj i ribarstvo, Europska unija Hrvatskoj planira isplatiti 750 milijuna eura godišnje. Dakako, količina iskorištenog novca opet će ovisiti o nama. NO, pravila Unije o poticajima u poljoprivredi mogli bi Hrvatsku prisiliti da konačnu počne reformu svog sustava poljoprivrednih potpora. Ukratko Hrvatska više neće moći kao do sada poticati seljačka gospodarstva bez obzira na njihovu veličinu nego će novac iz fondova Europske unije uz iznimno mali udjel korisnika u sufinanciranju biti uvjetovan okrupnjavanjem poljoprivrede. Tako bi Hrvatska poljoprivreda trebala postati znatno konkurentnijom, a s obzirom na mogućnost izvoza na tržište cijele Unije i cijenu rada koju u Hrvatskoj i dalje niža nego u ostalim državama članicama, Hrvatska je iznimno negativna bilanca uvoza i izvoza poljoprivrednih proizvoda trebala bi se poboljšati. Takav efekt postignut je u nekim drugim državama, nakon što su se pridružile Europskoj uniji. U Poljskoj se u nekoliko godina nakon pristupanja Europskoj uniji izvoz poljoprivrednih proizvoda povećao sa 4 na 11 milijardi i 300 milijuna eura. Hrvatska vlada će morati što prije znatno pojačati svoje napore u vezi iskorištavanja novca iz fondova Europske unije, na što je u pisanom obliku nedavno Vladu upozorio i Jean-Luc Demarti, direktor odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj u je izrazio zabrinutost neučinkovitošću Vlade uz upozorenje da je dosadašnjim propustima Hrvatska nepovratno izgubila veliki novac iz raznih fondova. DEmarti je upozorio da je do kraja veljače Republika Hrvatska organizirala samo 37 projekata koji se financiraju iz fondova SAPARD i dodao da postoji očita potreba za većim naporom u realizaciji projekata koje plaća Europska unija. Hrvatska je prošle 2009. iskoristila tek 93 milijuna kuna iz tog programa, jedva nešto više od 50% osiguranih sredstava dok je 90 milijuna jednostavno propalo. Slična situacija nastavlja se i dalje. Da je hrvatska Vlada uspjela osposobiti državnu administraciju za suradnju sa EU ove bi godine samo iz SAPARD stiglo približno 150 milijuna eura, ali zbog slabe organizacije očekuje se upola te svote. Primjera radi grad Karlovac je na preporuke Vlade prije 7 godina dobio sredstva za obnovu gradske kanalizacije, a do danas nije napravljeno ništa. U tom istom razdoblju Latvija je zahvaljujući istim fondovima EU obnovljen sustav kanalizacije u 10 gradova. Upravo zato stručnjaci strahuju da ne ubrza li Vlada uskoro izradu projekta koji se sufinanciraju sredstvima EU postoji opasnost da naša zemlja idućih nekoliko godina radi ulaska u EU bude na financijskom gubitku. Kako? Zato što ukoliko iz Unije dobijemo oko 500 milijuna eura kao buduća članica ćemo u tamošnji proračun uplaćivati 600 milijuna eura. Treba nešto reći i o zloupotrebi eurofondova. U prošloj godini povećan je broj prijevara u korištenju fondova EU. Europska komisija 14. srpnja objavila godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Unije i borbi protiv prijevara. Radi se o područjima poljoprivrednih poticaja, kohezijske politike i pretpristupne pomoći zemljama članicama. Kod korištenja pretpristupnih fondova broj prijavljenih slučajeva iz 14 zemalja koje primaju pomoć znači 12 država članica i 2 države kandidatkinje. Taj broj je porastao za 35% do ukupnog iznosa od 117 milijuna eura. Broj prijavljenih nepravilnosti u području poljoprivrednih subvencija porastao je za 43% do iznosa od 125 milijuna eura. Broj nepravilnosti na sumnju prijevare u području regionalne pomoći je porastao s 57 milijuna na 109 milijuna eura. U Olafovom izvješću se Hrvatska se spominje samo u kontekstu jednog slučaja, pokušaja reizvoza šećera iz Rusije u Hrvatsku temeljem čega su tvrtke iz Kalinjin grada neopravdano isplaćeni izvozni poticaji u iznosu od miliju 200 tisuća Cinici bi rekli da je naše poštenje u ovom slučaju posve razmjerno našoj sposobnosti i aktivnostima na privlačenju i korištenju novca iz europskih pristupnih fondova. Hvala Hvala. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U ime kluba HDZ-a želim izraziti zadovoljstvo oko ovog izvješća i oko korištenja pretpristupnih fondova i želim reći da ćemo prihvatiti ovakav prijedlog. Činjenica da u javnosti se stječe ponekad percepcija i to netočna percepcija da se slabo koriste sredstva iz EU. Pa evo i danas ovdje čujemo različite podatke, jedne podatke koje govori državna tajnica, koji imam u ovom materijalu, a drugi koje čujemo od prethodnog kluba. Činjenica je da je potrebna komunikacijska strategija ali ne samo oko europskih fondova nego inače oko EU i vjerujem da ćemo na tome sve više i više raditi, jer to je nešto čime možemo našim građankama i građanima približiti što to znači EU i što su to pretpristupni fondovi. Pretpristupni fondovi ako smo dobro pratili su osnovani kako bi se jačale državne institucije, a sve s ciljem bržeg integriranja u sustav EU, a i sa ciljem sve boljeg snalaženja europskih fondova kad država postane članica EU, a nadamo se da će to biti 2012. godine. Postigli smo vrijedna znanja i iskustva kroz ovo vrijeme. Ima nekih podataka u ovom materijalu gdje kaže da je više od 600 potpisanih projekata u vrijednosti većoj od 320 milijuna eura, da je više od 700 zaposlenih u državnim i javnim institucijama, da je tom činjenicom RH stekla dobre stručnjake, da je 79 hrvatskih tvrtki pružalo usluge i da je na taj način privatni sektor stekao određena znanja, a da smo sudjelovali u 187 projekata bespovratne pomoći. U ovom izvještajnom razdoblju je činjenica da je Europska komisija na račun Nacionalnog fonda doznačila 20,65 milijuna eura za programe PHARE i ISPA i komponente IPA-e 2, 3, 4, 5 IPARD, a da smo do 30. lipnja 2010. godine od Europske komisije zatražili za programe u iznosu od 338, 43 milijuna eura, a doznačeno je 317,33 milijuna i da su ta sredstva uspješno korištena i premašila su 85%. Također od prve generacije pretpristupnih programa ugovaranje je završeno gotovo za programe CARDS, PHARE, SAPARD a u završnoj fazi je i program ISPA. Kako znamo u okviru programa IPA u tijeku je ugovaranje i provedba ugovora za sve komponente IPA-e. i tu kada govorimo o IPA komponenti 1 činjenica je da se vidi veliki napredak. To je nastavak PHARE programa i da smo već u lipnju u ovom izvještajnom razdoblju imali 64,2% iskorištenih sredstava, a danas imamo već preko 85%. Znači nisu baš brojke pesimistične kao što smo prethodno čuli. Ukupno stanje ugovorenosti svih projekata je 94,91%. Činjenica je da je SAPARD iako nam to baš nije tema danas bio nešto lošije iskorišten ali smo isto tako rekli koji su razlozi. Razlozi su kao što znate rascjepkanost domaćinstava, seoskih imanja, pa nedovoljna obučenost samih poljoprivrednika a i poticaji poticaji koji su još uvijek na snazi i do kojih je lakše doći i vjerojatno je to razlog zašto je nešto niža motiviranost. Međutim, kada pogledamo koliko se ulaže u edukaciju pa smo i u ovom materijalu mogli vidjeti, dogovoren je konačni nacrt nacionalnog strateškog referentnog plana za razdoblje 2012.-2013., definirana su područja ulaganja koja će se financirati iz kohezijske politike, a to su uglavnom promet, okoliš i energetika, regionalna konkurentnost, razvoj ljudskih resursa, jačanje državne uprave u koju se uključuje i pravosuđe. Također je napravljen popis projektnih prijedloga za korištenje europskih fondova, a u tijeku je identifikacija i analiza predloženih projekata u pojedinim resorima. Također su aktivnosti vezane za pripremu projekata nadgledane od strane povjerenstva Vlade RH za koordinaciju priprema za korištenje fondova EU, a to povjerenstvo je osnovano u veljači ove godine. Isto tako je određen institucionalni okvir u kojem su obuhvaćene institucije koje su dobile dozvole za rad u programu IPA-e pa tu Strategiju institucionalnog razvoja, tu je detaljan prikaz sadržajnog stanja i prijelaza na provedbu budućih europskih fondova, a isto tako se uključuju i procjena potrebnih zaposlenika i edukacija za 2013. godinu koji su temeljeni na procjenama poslova koje nas očekuju, a to su Strategija i zahtjev iz poglavlja 22. Izraženi su planovi izobrazbe i isto tako Ministarstvo financija, koliko mi je poznato, razvilo je treninge za područje financijskog upravljanja i kontrolu sredstava koja se koriste iz fondova Isto tako, javnost se informira na način da se svi ovi projekti kad se otvaraju i organizira se svečanost i kad se zatvaraju projekti također se organizira svečanost kako bi se predstavili ciljevi i rezultati ovih projekata. U svakom slučaju ne može se po našem mišljenju očekivati sve od državne razine, potrebno se uključiti na svim razinama. Znamo da su osnovane županijske razvojne agencije, međutim varira njihova aktivnost od pojedine županije do županije. Također znamo da su neke županije osnovale, utemeljile u Bruxellesu svoje urede i da na taj način također su pojačale svoju aktivnost, znači potrebno je na svim razinama da se uključimo. Pa isto tako kad smo sada čuli govoriti o tome da neće biti sredstava u državnom proračunu, ne želim biti tako pesimistična, vjerujem da ako će Europska unija po ovome svemu sufinancirati 80% projekata nakon što se projekt predstavi oko 20% treba financirati Republika Hrvatska, a to ne znači država nego općine, gradovi i županije. Znači već se mora na vrijeme računati kod donošenja proračuna i projekcija proračuna da se 20% sredstava ostavi za te projekte. Ne bih se složila da nema dobrih projekata. Projekata imaju samo projekte treba znati pronaći, projekte treba znati osmisliti, treba pronaći odgovarajući program i natječaj iz sredstava pretpristupne pomoći, treba osmisliti projekt, treba ga znati voditi možda tu je najveći problem kod vođenja projekta, kod same aplikacije, kasnije evaluacije, a sve to ovisi o obučenosti, a koliko vidimo država je uložila maksimum da se obuče djelatnici na svim razinama. I ako se sjećamo dobro, postoji zabrana zapošljavanja u Republici Hrvatskoj kad se radi o državnim institucijama, međutim kad se odnosi na poslove za suradnju s Europskom unijom tada ta odredba ne vrijedi iz čega proizlazi da smo sigurno na najboljem putu da se dobro pripremimo. Više od 3,5 milijardi je pred nama, bit će nam dostupno. Ne bih govorila da ih nećemo znati iskoristiti, vjerujem da znamo i da ćemo znati iskoristit ta sredstva jer tome u prilog govore i svi ovi podaci koje sam prethodno kazala. Ali kažem potrebno je da se uključimo svi, i država i gradovi i općine i županije i vjerujem da tada uspjeh neće izostati. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće i pratit ćemo dalje stanje. Hvala. Zahvaljujem. I u ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Započet ću sa jednom rečenicom koju ćete naći na prvoj stranici ovog materijala. Hrvatska je tijekom proteklih godina osim projekata značajnih za njezin ukupni razvoj dobila i stručnjake koji su stekli vrijedna i specifična znanja u korištenju fondova što predstavlja ogromno ulaganje u budućnost. Ja ću sada pokušati pokazati koliko ti stručnjaci uspješno rade i da li su uistinu iz godine u godinu sve uspješniji ili to baš i nije tako. Na drugoj stranici imamo opću ocjenu učinjenog i stoji, stanje provedbe prve generacije pretpristupnih programa pomoći, dodijeljena sredstva uspješno su korištena što potvrđuju postotci ugovaranja pojedinih programa koji premašuju 85%. Odmah ispod toga imate tablicu 1., pogledajte samo dva vodoravna niza, dodijeljena sredstva i ugovorena sredstava pa ćete vidjeti da nisu iskorištena sva sredstva, to znamo, ali se pitamo koliko su ta sredstva u biti iznosila. Pa ćete vidjeti da nije iskorišteno preko 35 milijuna eura. To nisu mala sredstva, prema tome svaki postotak neiskorištenosti iznosi milijune i milijune eura. Strana 4. CARDS 2004., rok za ugovaranje projekta u okviru programa CARDS 2004. istekao je 29. lipnja 2007. godine. Ugovoreni su projekti u iznosu od 94,6% decentraliziranih sredstava. PHARE 2005., rok ugovaranja navedenih projekata bio je 30. studeni 2007., a stopa ugovorenih decentraliziranih sredstava iznosila je 88,2% u odnosu na odobrena sredstva za financiranje. PHARE 2006. godine, rok za ugovaranje projekata financiranih kroz PHARE 2006. bio je 30. studenog 2008. godine, od 52,8 milijun eura namijenjenih financiranju projekata ministarstava i drugih tijela države i javne uprave ugovoreno je 84,8%. Još jednom ću pročitati na koga se ovo odnosi. Dakle, namijenjenih financiranju projekata ministarstava i drugih tijela državne i javne uprave ugovoreno je 84,8%. Kolegice i kolege, ne radi se o neukim seljacima, o ruralnim područjima, radi se o ministarstvima. ISPA, stranica 7. U tijeku su pregovori sa Europskom komisijom kako bi se krajnji rok za provedbu koji istječe krajem 2010. produžio za godinu dana. Nismo dobili dovoljno opširno obrazloženje zašto se traži produženje tog roka. rok za ugovaranje, detalji su navedeni u drugoj polovici 10. stranice. Ja bih samo rekao, ukratko pokušali smo u klubu HNS, HSU sumirati te brojke da nam bude što lakše ovdje prezentirati vama te podatke, pa dajte samo me poslušajte vezano uz IPA. Dogovorena je dinamika sa Europskom unijom unutar kojeg ćemo ugovarati određeni postotak projekata tako da smo do 30. rujna ove godine trebali dogovoriti 30% projekata u okviru onog dijela operativnog programa koji se odnosi na promet. Umjesto 30% ugovorili smo 1%. Zatim, do 30. rujna 2010. godine trebali smo ugovoriti 50% projekata u okviru operativnog programa zaštite okoliša. Ugovorili smo ne 50% nego 1%. Dakle, sve uspješniji su nam stručnjaci koje smo spomenuli u uvodnom dijelu. Zatim, isto tako smo trebali do 30. rujna ugovoriti 50% projekata u okviru regionalne konkurentnosti. Ugovorili smo 18%. Trebali smo do 30. rujna ove godine ugovoriti 50% projekata u okviru razvoja ljudskih potencijala. Ugovorili smo 38%. U segmentu ruralni razvoj mogu se složiti sa onim kolegama koji su spomenuli da treba svakako pomoći ljudima u ruralnim područjima da se ti projekti pripreme. Oni zaslužuju posebnu pažnju onih koji im trebaju pomagati. I zato bih ovdje samo želio iskoristiti ovu priliku da na stranici 17. ukaže na to da je do 5. ožujka ove godine zaprimljeno 37 ponuda od čega je odobreno 17 u tom dijelu koji se odnosi na ruralni razvoj. Osnovno pitanje koje se javlja i koje bi mi danas kolegice i kolege ovdje trebali razmotriti je zašto tako malo ponuda, zašto tako malo odobrenih projekata. Da li se radi o tome da su ljudi u ruralnim općinama neobaviješteni? Da li se radi o tome da oni ne posjeduju znanje potrebno da pripreme projekte? Ili da li se radi o tome da oni nemaju vlastitih sredstava, jer oni moraju participirati sa otprilike 50% sredstava. Prema tome, mi bi trebali ovdje napraviti jednu kvalitetnu analizu razloga zbog čega je to tako i pokušati dakako selektivno pomoći ako je to razlog prvi, drugi ili treći. Nadalje kolegice i kolege, primijetili ste da se spominje i uloga Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova. Kad se radi o ruralnom razvoju, odnosno primarno poljoprivredi onda bi bilo zanimljivo čuti da vidimo koliko smo mi uspjeli stvarno iskordinirati državne poticaje u području poljoprivrede sa ovim fondovima koji imaju za cilj također pomoći dostizanju europskih standarda u segmentu poljoprivrede. Naime, svi ste imali priliku vidjeti prije nekoliko mjeseci izvješće da je Europska unija tražila da se izvrši nadzor nad korištenjem državnih poticaja u poljoprivredi. I vidjeli smo da je tom prilikom uočen veliki broj nedostataka, da je čak 9,5% slučajeva koji su bili pod nadzorom uočene su određene nepravilnosti. Prema tome, to svakako nije dobro. Tih 9,5% nepravilnosti, a pregledano je svega 4,8% ukupnih korisnika tih državnih poticaja. Ukupni broj nepravilnih takvih dakle primjera nepravilnih korištenja državnih poticaja bilo preko 620 ako to statistički gledano prevedemo na ukupan broj ljudi koji su dobili poticaje u poljoprivredi onda je to preko 15000 nepravilno korištenih poticaja. To nije dobra poruka ni nama, jer bi mi trebali vršiti nadzor nad onima koji daju takve poticaje. Očito apsolutni nedostatak kriterija nadzora ili se radi o dodjeli tih sredstava temeljem sasvim drugih kriterija od onih koji bi trebali valjati, one su ih trebale koristiti. Prema tome, naša poruka je da kolegice i kolege nesumnjivo trebamo izbjeći nepravilnosti koje su se do sad pojavljivale. Nesumnjivo trebamo povećati učinkovitost korištenja tih sredstava i nesumnjivo ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni sa onim što nazivamo ovdje pročitat ću još jednom tu rečenicu jel' tako sa tim našim zadovoljstvom, velikim brojem obučenih i stručnih ljudi čini mi se da tu u edukacijskom dijelu moramo još napraviti velike, velike pomake. Posebno moramo pomoći županijama, gradovima i općinama koji trebaju sudjelovati u toj europskoj priči zajedno s nama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Dorić je rekao da se ne radi o neukim seljacima. Kolega Dorić seljaci nisu neuki, nego itekako široko obrazovani od tehničkih znanja. Kod seljaka je moguće popraviti i traktor i sve ostalo. Druga stvar od znanja u proizvodnji ratarskih kultura uvode nove se tehnologije i oni vrlo brzo stiču znanja. Ja želim reći i što govori u prilog proizvodnja mlijeka u stočarstvu i sve ostale stvari. Spomenuli ste isto tako koliko je naš seljak sposoban se prilagoditi. Ja odgovorno tvrdim da je naš seljak jedan od najsposobnijih i najprilagodljivijih i da će zasigurno koristi, do sad su bile mogućnosti da kapitalne potpore se koriste. Ali zasigurno u budućnosti vjerujem da će biti u mogućnosti da će koristiti i ove pretpristupne fondove. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Evo ja bih na početku pohvalila Izvješće, a od Izvješća ću istaknuti samo neke činjenice koje držim da su vrijedne. Evo iz Izvješća ću naglasiti da je više od 600 projekata ugovoreno u vrijednosti od 320 milijuna eura, da je oko 700 zaposlenih u državnim institucijama radilo na pripremi i provedbi i strateških dokumenata ali i projekata i na kontroli. Da je znači velik broj educiranih stručnjaka i to na svim razinama ali nije nije manje važno ni to da je veliki broj hrvatskih tvrtki koje su pružale usluge, a bili dio ovog projekta, znači oni koji su izvodili radove i na takav način znači da je i privatni sektor stekao znanja i preduvjete da bi bio konkurentniji na europskom tržištu. Držim da je velika vrijednost i ovih nešto manje od 200 projekata bespovratne pomoći kroz koje su sve znači jedinice lokalne i regionalne samouprave ali i brojna mala i srednja poduzeća, velike brojne druge organizacije znači mogle razviti svoje kapacitete i data je mogućnost svima da se educiraju vezano uz fondove Europske unije. To držim da je vrlo značajno. Analizu po pojedinim programima date su i do sad detaljno. O njima je govorila i državna tajnica i nemam potrebe ponavljati to posebno. Ali želim posebno istaknuti da su preduvjeti za uspješno korištenje sredstava koje nam je osigurala Europska unija za 2012. i 2013. godinu, priprema kvalitetnih projekata, ali što držim da je još važnije da su ti projekti znači dio ili izvučeni iz regionalnih operativnih planova pojedinih županija, odnosno strateških planskih dokumenata Republike Hrvatske kako bi učinci tih projekata bili što bolji, a i odabir što jednostavniji. svih razvojnih planova, znači na svim razinama, kako bi imali što bolje efekte u konačnici od financiranja iz ovih fondova. Iz izvješća je još vidljivo da je s Europskom Komisijom znači dogovoren konačan nacrt strateškog referentnog okvira za razdoblje 2012. i 2013. u kojem se definiraju područja ulaganja koja će se financirati iz kohezijske politike, to su promet, okoliš, energetika, regionalna konkurentnost, razvoj ljudskih resursa, i jačanje državne uprave. Navedeni prioriteti financirat će se dakle kroz pet operativnih programa, koji sadrže mjere za njihovu realizaciju i o kojima se još uvijek pregovora s Europskom Komisijom. Ali istovremeno se definiraju i projekti i izrađuju se aplikacije, identificiraju i analiziraju predloženi projekti, neki se i dorađuju, a sve u cilju što boljeg iskorištavanja sredstava i to pod kontrolom povjerenstva kojeg je Vlada Republike Hrvatske osnovala upravo radi toga. Na početku evo svog izlaganja sam spomenula i ove, vrijednost ovih, velikog broja projekata bespovratne pomoći kroz koje su jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostali imali mogućnost razviti svoje kapacitete, pa s obzirom na moje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata želim sugerirati i edukaciju neuspješnih aplikanata i evo sad ću navesti i zašto. Radi se uglavnom o grand shemama, znači o bespovratnim sredstvima za neprofitni sektor. Znamo da je tijekom zadnjih nekoliko godina bilo puno natječaja, pa evo i ovaj broj projekata govori o brojnosti, natječaje su provodila različita nadležna tijela, a kod tih natječaja je uočen problem taj što nakon zaključivanja natječaja, znači aplikantima su projekti odbačeni u različitim fazama, nekad i zbog nedostatka sredstva, ali nekad i zbog nepripremljenosti, s tim da aplikanti od provedbenih tijela samo dobiju obavijest ili broj bodova koji su dobili na ocjenjivanju, bez mogućnosti spoznaje gdje i zašto su pogriješili. Evo ne provodi se dakle informiranje, odnosno edukacija ovih neuspješnih aplikanata, kako bi oni mogli pri sljedećem sličnom natječaju ispraviti greške i aplicirati slične projekte zahvaljujući znači i informacijama i iskustvu koje su dobili proći na sljedećem natječaju. To je dovelo do smanjenja kadrova spremnih za pisanje projekata, posebno onih koji su zaposleni u javnim ustanovama ili lokalnim i regionalnim samoupravama. i regionalnim samoupravama. Republika Hrvatska svakako želi povećati korištenje sredstava iz EU fondova, što je posebno važno u narednom razdoblju, budući da provedba operativnih programa za nacionalni referentni strateški okvir ići će uglavnom putem grand shema, stoga bi bilo potrebno uvođenje detaljnih konzultacija s neuspješnim aplikantima u svim nadležnim tijelima, kako bi povećali kapacitete, odnosno naučili korisnike gdje su pogriješili, ali i da bi iskoristili već izrađene projekte koji stoje po na koje je već utrošeno i vrijeme i energija. Još nešto želim evo ovdje istaknuti, jedan projekt vrijedan pažnje, u ovom trenutku gospodarske situacije, a to je da je u okviru predpristupnog programa EU IPA 3C regionalni razvoj i regionalna konkurentnost, da se provodi program dodijele bespovratne pomoći, fond za ulaganje u znanost i inovacije, na čijem je natječaju u rujnu 2009. godine pristiglo 19 projektnih prijedloga, od toga 5 projekata je odobreno za financiranje do 25. listopada 2010. ukupne vrijednosti 2,6 milijuna eura. Prehrambeno biološkom fakultetu, Centru za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju u Zadru, za projekt višnja Maraska kao sastojak funkcionalne hrane, dodijeljen je iznos od pola milijuna eura, čiji je cilj proizvodnja dvaju novih funkcionalnih proizvoda na bazi višnje maraske i opremanje laboratorija sa sofisticiranim uređajima na području tehnologije sušenja i analitike biološki aktivnih spojeva. U Centru za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju u Zadru, čiji prostor je preuređen uz financijsku pomoć grada Zadra i Zadarske županije, u značajnoj mjeri potaknut će razvoj znanstvenih i tehnoloških istraživanja za potrebe industrijskog sektora, što će svakako pridonijeti regionalnoj konkurentnosti Zadarske županije, ali i popularizaciji edukacijsko-istraživačkog centra, središta. Evo još na kraju stvarno imam informaciju od mojih djelatnika u Zadarskoj županiji, da su dobili pohvale, znači revizori europskog suda, danas je bilo riječi o tome kako i nemamo baš tako dobro educirane ljude. Znači revizori europskog suda su nedavno bili u posjeti Zadarskoj županiji, pohvalili su njihov rad i profesionalnost stručnjaka, su rekli da je to evo za primjer izuzetno znači profesionalan rad i onako kako bi to trebalo izgledati. Ja im i ovom prilikom čestitam. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime kolegice Marinović, ja vam se želim zahvaliti što ste spomenuli nešto što nitko od nas dosad nije dotaknuo, a to je i znanost i znanstvenici. Mi ni u ovom izvješću, niti u bilo kom drugom izvješću do sada nismo imali priliku u Saboru vidjeti koliko hrvatski znanstvenici uspijevaju kroz prijave na natječaje za FP7 povući sredstva, koliko su uspješni i koliko koliko imaju problema u tom procesu. I njima također treba pomoći, i tu treba jedna koordinacija. Ako naši akademski građani imaju poteškoće, onda jasno treba očekivati da će i svi ostali segmenti društva imati takve poteškoće, zato je jako važno ovo šta ste rekli, ja vas podržavam i bilo bi dobro da možda od Ministarstva znanosti ili od nekog drugoga dobijemo po mogućnosti izvješće o tome koliko smo uspješni i u korištenju tih sredstava, i koliko će i hrvatski znanstvenici doprinijeti povlačenju sredstava iz Bruxellesa u sljedećim godinama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. strategije Zadarske županije i povlačenjem fondova Europske unije, naš prvi partner Zadarskoj županiji bilo sveučilište u Zadru. Znate, tako da su svi imali mogućnost i educirati se i imali su pristup, znači imali su pristup, imali su mogućnost vidjeti i pratiti znači i razvojne planove, ali i natječaje. Evo rezultati onih, znači bitno je da je bila dana mogućnost, oni koji su htjeli su se mogli uključiti, a rezultati evo se vide i sada. Zahvaljujem. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran Samo bih kratko dao potporu ovom izvješću za razdoblje od 1.1. do 30. lipnja 2010. godine za korištenje predpristupnih programa pomoći EU i i to najviše zato što vrlo često čujemo negativne reakcije i kritike na iskorištene potencijale. Sve što se mjeri sa 100%-nom iskoristivošću, a nije 100% iskoristivo podložno je kritikama, ali nemoguće je to i postići, ali je bitna tendencija i bitan je smjer. Bitno je napomenuti i gdje smo mi bili, a bili smo na početnoj poziciji da niti smo imali znanja niti smo imali iskustva, niti smo imali programe, niti smo imali ljude osposobljene za izradu programa niti za provođenje programa. I u odnosu na sve što smo u ovo proteklo razdoblje učinili, a imajući u vidu takav hendikep u startu moram izraziti zadovoljstvo učinjenim jer samim tim da je 600 projekata ostvareno sa 20 i nešto milijuna eura isfinanciran je jedan podatak koji ohrabruje. Isto tako valja se osvrnuti i raspravu kolege Dorića koji je kazao da tamo gdje je vidljiv zaostatak, odnosno manja iskoristivost, a to je u programu SAPARD-a, i u svim drugim da bi valjalo napraviti analizu, sustavnu analizu i vidjeti koji su točno uzroci i koje metode upotrijebiti kako bismo bili učinkovitiji i u korištenju tih programa pomoći. Naravno da je to dobro, ali isto tako ima i objektivnih razloga zašto u poljoprivredi ponajprije nije, poljoprivrednom sektoru veći postotak iskorištenja. Ono što je, čini mi se, najvažnije u ovom trenutku kazati je ono na što je kolega Picula upozorio, odnosno nije upozorio nego je iskazao skeptičnost da nećemo imati dovoljno sredstava za korištenje potencijala koji nas očekuju u RH, neće imati 200 milijuna eura. Ja mislim da ćemo mi osigurati ta sredstva, to je neupitno jer ne smijemo doći u situaciju nikako da zbog neimanja vlastitih sredstava ne iskoristimo tu mogućnost korištenja i milijardu eura primjerice u sljedećim godinama. Dakle, valja planirati u proračunu na ta sredstva i ne smije doći upitno nikako korištenje tih mogućnosti koje nam se pružaju ulaskom u EU. Isto tako iskazao bih zadovoljstvo jer najčešće se govori i o nepravilnostima kad je u pitanju korištenje programa pristupnih pomoći. Vidim da ih je sve manje, zapravo zanemarivo u ovom zadnjem izvješću. I zato još jedanput pozdravljam i način na koji ste ovo ovo izvješće sastavili, ali i ta sama činjenica da nepravilnosti skoro nije ni bilo to je ohrabrujuće. Stoga prihvaćam ovakvo izvješće i glasovat ću za njega. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Romana Jerković je na redu. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Kaže kolega Marić da često se čuju kritike na račun Izvješća o korištenju predpristupnih programa pomoći EU. Naravno pri tome je mislio jasno na kritike oporbe. Ja osobno mislim da kritike dolaze u jednoj dobroj mjeri s razlogom i s pravom jer ne možemo biti u potpunosti zadovoljni s s time kako se stvari razvijaju. Mi smo i prilikom prošle rasprave o europskim fondovima koja je bila negdje prije 3, 4 mjeseca za protekli period, moje kolege i ja iz kluba SDP-a dakle naglašavali da smo zadovoljni s izvješćem u tom smislu, u smislu u kojem je ono bolje od prethodnih, međutim da se nažalost ne govori o svim problemima s kojima se naša administracija suočava, a još manje o razlozima zbog kojih stvari ne idu u najboljem smjeru. Dakle, ja sam si nekako malo dala truda i pokušala naći što se u proteklih 6, 7 mjeseci na ovu temu moglo naći u hrvatskim medijima. Dakle, kaže: "Hrvatska željeznica gubi milijune iz europskih fondova jer nema pripremljen niti jedan projekt. U Hrvatskoj sada više nema novca nizašto pa tako ni za modernizaciju željeznice. Jedina je nada zapravo EU koji je spreman izdvojiti velika nepovratna sredstva za kapitalne projekte na europskim željezničkim koridorima." dakle imamo priliku dobiti milijune eura jer su pruga Rijeka-Zagreb, gotovo i ona Zagreb-Vinkovci od europskog značaja pitanje je hoćemo li to iskoristiti budući da nemamo spreman nijedan projekt za sudjelovanje na europskim natječajima. Potom sljedeći članak koji kaže: "Europski fondovi Hrvatska je iskoristila samo 44% novca." Hrvatska je dosad ako se uračuna posljednji predpristupni fond IPA iskoristila 44% novca koji joj je bio na raspolaganju iz europskih fondova premda se u javnosti naglašava iskorištenost od sjajnih 90% iz prethodnih programa. Potom "Neiskorišteni europski fondovi, gospodarstvo u kolapsu, a poklonjen novac propada." Hrvatska djelomično kasni s korištenjem sredstava iz predpristupnih fondova EU. Ako ne može povući nekoliko stotina tisuća eura u 5 godina kako će za 2 godine utrošiti 2,2 milijardi eura iz strukturnih fondova? Potom, "Otvaranje Poglavlja poljoprivrede u pregovorima s EU korak je bliže ulasku hrvatskih poljoprivrednika na zahtjevno europsko tržište poljoprivrednih proizvoda gdje se već odavno primjenjuju novi standardi proizvodnje i prodaja voća i povrća. No, u dolini Neretve nitko, ali nitko nije ubrao ni kune iz programa IPARD.", itd., itd. Ovo bi doista moglo potrajati. Naime, smatram da kada raspravljamo o ovoj temi, kada raspravljamo o korištenju predpristupnih fondova o tome da li smo iskoristili na najbolji mogući način fondove koji su nam bili na raspolaganju; da li smo ih iskoristili za potrebe jačanja ljudskih i institucionalnih kapaciteta; da li smo se zahvaljujući dosadašnjim fondovima adekvatno pripremili za korištenje strukturnih fondova kada uđemo u Europsku uniju, čini mi se da uporno i konstantno činimo jednu nepotrebnu i besmislenu pogrešku. A to je da kada raspravljamo o Europskim fondovima mi na neki način o njima raspravljamo odvojeno od stvarnosti, odvojeno od realnosti. Mi čini mi se da pokušavamo paralelno raditi na dva kolosijeka, misleći pri tome da se radi o dva potpuno odvojena procesa međutim, držim da to nije tako. Europski fondovi su jedna od poluga razvoja, samo ukoliko isključivo zapravo ako su međusobno povezani sa nacionalnim strategijama i programima. Dakle, Europski fondovi jesu poluga razvoja međutim ukoliko su usklađeni sa onim što nama kao zemlji našim resursima i potencijalima, našim potrebama odgovara. Drugim riječima, programska i institucionalna hijerarhija sustava mora biti usklađena sa zahtjevima Europske unije i ne samo to već kao društvo mislim da moramo usvojiti Europsku metodologiju u pripremi i definiranju naših prioriteta. Kada ocjenjujemo rezultate u pretpristupnim programima naravno važan je postotak iskorištenosti tih fondova ali važno je isto tako da li smo sredstva iskoristili u smislu jačanja ljudskih i sustavnih kapaciteta ljudskih i sustavnih kapaciteta za implementaciju te Europske metodologije. Evo vam jedan primjer. primjer. Izradu Nacionalnog strateškog referentnog okvira kao temeljnog dokumenta smo donijeli na dvojbenoj teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske bilo kroz NUC 2 bilo kroz NUC 3 što znači da je jedna slika prioriteta Republike Hrvatske na ovakvoj teritorijalnoj podjeli a druga ne nekoj drugačijoj. Znači, ne radi se o beznačajnim problemima jer na primjer imati Jadransku regiju onako kakva je ona sada, znači imati jedne prioritete, međutim, podijeliti tu regiju u dvije i povezati je sa njenim zaleđem značilo bi imati potpuno drukčije prioritete. U koliko je mjeri to pitanje ozbiljno, govori i činjenica da ni struka nije jedinstvena kada se o ovoj problematici radi, dakle, da li ovakva regija uopće može opstati i to ne samo zbog radova županija već prije svega zbog problema literalizacije koja odvaja obalni dio od njenog zaleđa, a to je pitanje dugoročne strategije razvoja Hrvatske. Ukoliko ne budemo vodili računa o tim stvarima otvaramo po meni proces dezintegracije prostora što je dugoročno opasno. Drugo, rekla bih da na terenu imamo izuzetno snažno pristupno nerazumijevanje ili pogrešno razumijevanje metodologije Europske unije u izradi projekata. Ona se temelji na principima partnerstva, na principima transparentnosti i na programskoj i financijskoj supsidijarnosti. u odnosu na metode kojima smo se do sada služili čini ogromnu promjenu kako nismo u dovoljnoj mjeri iskoristili pretpristupne fondove za edukaciju kadrova imamo pojavu da stare metode pakiramo u nove forme i proglašavamo ih novima. Primjerice, projekte planiranje mora pratiti i financijski dio a to znači da se u proračunima jedinica lokalne samouprave i drugim dokumentima mora jasno vidjeti koji dio financiramo iz vlastitih sredstava, koji dio iz Europskih fondova, a koji dio eventualno iz privatnih iz privatnih fondova. I u sklopu toga moramo pokazati da su projekti posljedica partnerskog odnosa svih potencijalno zainteresiranih subjekata. Mislim da to sve znači potrebu ozbiljnije promjene u pristupu planiranja, programiranja i financiranja projekata. Sada na žalost imamo iznova nabrajanje i prepisivanje želja u kojima se ne vidi kakve veze te želje i ti projekti imaju sa strategijom strategijom razvoja zemlje u cjelini ili na koncu konca u kakvom su odnosu sa prioritetima Europske unije. Dakle, mislim da je ovo samo jedan dio problema pred kojima stojimo, to nisu problemi politikantstva ili natjecanja tko će biti pametniji već je to doista jedan posao kojeg se po mojoj osobnoj procjeni još nismo primili do kraja kako treba. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, slažem se u jednom dijelu da je sigurno u početku kada su počela uopće razmišljanja o pretpristupnim fondovima i izrade projekata bilo doista nesnalaženja. Međutim, ispravila bih netočan navod u kojem kolegica govori da se ništa ne radi na infrastrukturi što se tiče željeznice, pa bih samo rekla, čuli smo maloprije, da je najveći IPA projekt u stvarnosti što se tiče željeznice Novska-Okučani vrijedan 40 milijuna eura tu Izvješću o provedbi plana provedbe aktivnosti programa gospodarskog oporavka za 2010. možete pročitati da ne dužim sada, što je u tijeku i način na koji se to provodi, jednako tako i Glavni kolodvor grada Zagreba, tu se radi o natječajnoj proceduri za projekt Sustav signalizacije uređaja na Zagrebačkom Glavnom kolodvoru i još ima nekoliko takvih. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik MIljenko Dorić. Izvolite. Kolegica Jerković, ja bih vas samo dopunio u onom segmentu gdje ste rekli da nam se prigovara kao opoziciji da stalno kritiziramo izvješća Vlade. Naime, kritizirati brojkama, argumentima, jasnim prijedlozima rješenja, mislim da je poželjna kritika i to jest svrha postojanja opozicije i tu nam se ne slažem se s vama da trebamo se povlačiti i da trebamo to prihvatiti kao ozbiljnu kritiku na naš rad. Dapače, mislim da radimo dobro. Mislim da nitko od nas ovdje nije zadovoljan sa stanjem u Republici Hrvatskoj i svi mi tražimo izlaz iz tog lošeg stanja. Kolega Picula je vrlo korektno

Onaj segment sredstava koji Europska unija izdvaja za razvoj i istraživanja RND taj dio će porasti u sljedećih nekoliko godina sa četiri cijela nešto na pet cijela nešto posto, a za toliko će se smanjivati u funkciji vremena upravo strukturni fondovi. To je jasna poruka. To je jasna poruka. Svi koji imaju mogućnost zatražiti pomoć u razvojnom segmentu trebaju u buduće sve više i više ići i na ta sredstva, povlačiti ih i koristiti u razvoju. To je izuzetno važno. Nismo ozbiljno shvatili poruku kolege Picule, nismo o tome raspravljali. Mislim da moramo tu napraviti veliki zaokret.

Vlada je poduzela, da li poduzima sve u svezi pripreme dovoljnog broja projekata. Možemo li mi na temelju dosadašnjih iskustava zaključiti kakva će biti naša učinkovitost po po pitanju strukturnih fondova Europske unije koji nam se otvaraju onog trenutka kada postanemo članica Europske unije. Imamo primjere loše iz naše okoline, iz našeg susjedstva. To je Republika Slovenija. Dakle, Slovenija je izgubila cijelu godinu u pripremi, odnosno izgubila je cijelu godinu zbog nepripremljenosti državnih institucija. Ne bih voljela, oporba ne bi voljela da nas zadesi ista sudbina i da iskoristivost te vrste fondova bude onakva kakva je bila u njihovom slučaju. Mislim da možemo bolje. Hvala. Hvala lijepo. Evo ja bih samo htjela istaknuti par detalja koji su bitni za dobro razumijevanje Izvješća. I naravno htjela bih reći na početku da je svaka kritika dobro došla i da definitivno kritika onda potiče na bolji rad, na rješavanje problema i u stvari da se u određenom segmentu napreduje. Međutim, ono što je istaknuto kad ste iščitavali ove podatke iz tablica vezano uz iskorištenost i onda koliko u stvari milijuna eura nije iskorišteno. Ja moram reći da što se tiče PHARE programa i .../Govornica se da smo u stvari sve projekte koji su bili predviđeni za financiranje u PHARE programu i za ispunjavanje ciljeva koji su bili zadani Republici Hrvatskoj u PHARE programu ugovorili. Dakle, apsolutno svi projekti i ciljevi su prvo projekti ugovoreni, a onda ciljevi postignuti. Razlog ovog nižeg postotka je u stvari ušteda koja je nastala tijekom procesa ugovaranja u proceduri javne nabave, tako da je došlo jednostavno do ušteda, a onda te uštede Europska komisija ne daje ponovno na upotrebu i ponovno na korištenje, tako da to ćete vidjeti po samim tablicama. I možda ćemo u sljedećem izvješću to onda malo bolje i jasnije artikulirati. Isto tako je traženo produženje vezano uz ISPA projekt, odnosno ISPA program zašto je u stvari produžen za jednu godinu. To je inače na razini Europske komisije i zemalja članica određeno i utvrđeno za sve zemlje iz petog vala proširenja da taj program dobije jednu godinu produžetka u izvršavanju, pa je na isti način aplicirano i na nas, a procedura koja je dogovorena je da svaka zemlja za sebe mora poslati posebno zahtjev. Dakle, ali je određeno nikad inače Europska komisija i članice ne donose odluku samo za jednog nego je to obično u paketu. Tako je i u ovom slučaju bilo za sve zemlje petog vala proširenja i Republiku Hrvatsku. Isto tako su uspoređivane brojke koje smo mi dali u izvješću sa nečim što treba biti napravljeno na dan 30.9. Važno je zaista uzeti u obzir da je u ovom Izvješću stanje na dan 30.6. a ne na dan 30.9. I ja sam zaista pokušala objasniti da kad su u pitanju operativni programi promet i okoliš, da je riječ o velikim infrastrukturnim projektima i kada se jedan ili dva ugovore automatski taj postotak ugovorenosti poraste. Dakle, pa jedan posto nije više jedan nego 25 i tako to vrlo brzo ugovaranjem jednog projekta naraste. Ono što je bitno istaknuto je u stvari se znaju čuti kritike i od zemalja članica kolika kolika je iskorištenost recimo u Republici Hrvatskoj. I inače ćete čuti uvijek među zemljama članicama da jedna prema drugoj nastoji kritički nastupati i govoriti da ona druga nije jako uspješna u korištenju fondova što je logično jer se one bore za isti kolač. I cilj je u stvari ako je ona druga

dobiva pohvale i za nas je rečeno da imamo visoku stopu iskorištenosti i da smo jako dobri i pripreme idu u dobrom smjeru. Pripreme za fondove su bile dio mjerila u poglavlju 22. Europska komisija je sva mjerila u poglavlju 22. ocijenila zadovoljavajućim. Dakle, Dakle, oni koji najbolje poznaju sve prakse zemalja članica su rekli da ono što mi ovdje radimo radimo dobro i da ćemo u biti biti spremni za korištenje Europskih fondova. I ja mislim da je za nas najvažnije i najrelevantnije to što nas netko nezavisan objektivno koji nas promatra ocjenjuje oni su tu vrlo strogi. Znate da smo imali trenutaka kada je ovaj sustav bio blokiran, dakle kada nisu, kada su u jednom trenutku zaustavili uopće ugovaranje i trošenje njihovih novaca, a sad je situacija potpuno drugačija. Dakle, ono što radi Republika Hrvatska se zaista cijeni i prepoznaje i to je važno da nekako ipak svi pokušamo akceptirati kao nešto pozitivno. Spominjali ste bili i to je jako mi vrijedan prijedlog i to ćemo svakako uzeti u obzir edukaciju neuspješnih aplikanata. To inače nije u procedurama i s delegacijom Europske unije u Zagrebu smo o tome razgovarali i rekli da ćemo tu proceduru u stvari uvesti kao posebnu i nešto što mi želimo u našem sustavu neovisno o onom što je propisano u okviru primjene ovih pravila provedbe tih grand shema. što se tiče ovog vašeg u stvari osvrta na provedbu FP7 programa. To je program Zajednice koji se provodi centralizirano u Bruxellesu. Ali ono što ćemo pokušati napraviti za sljedeće izvješće je po tim programima zajednice zaista izvući koliko su se naši javljali i koliko su bili uspješni u korištenju tih sredstava programa zajednice tako da dobijete što kvalitetniju sveobuhvatniju i bolju informaciju. Samo još jedan mali detalj vezan uz ove pripreme za fondove. Često se spominje upravo sektor prometa i željeznica i ovdje je bio spomenut. Ono što je bitno nama su zaista željeznice prioritet i mi smo odlučili i sada se već priprema projektna aplikacija za 2012. i 2013. i do kraja 2010. će biti poslana u Bruxelles to je projekt Dugo Selo-Križevci u vrijednosti 200 milijuna eura. Ima i još niz drugih koji se pripremaju ali već do kraja 2010. ide taj prvi koji troši dobar dio alokacije za operativni program promet. hvala na pažnji.